Idemo na sljedeću točku: - Konačni prijedlog zakona o Izmjeni zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 289; Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu kulture Zoran Šikić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Šikić, Zoran** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Radi se o tehničkom usklađenju ovoga zakona. Naime, stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj odnosno regionalnoj samoupravi i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu. Poslove poglavarstava preuzimaju općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba kao nova izvršna tijela, te se stoga ukazuje potreba za hitnim donošenjem Zakona o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi radi ispunjavanja predviđenih rokova. S tim u vezi poštovane gospođe i gospodo zastupnici vas u ime predlagatelja molim da podržite ovaj konačan prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Šeks, Otvaram raspravu. Klub HDZ-a gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i podržat će njegovo donošenje. Pa iako je pred nama još jedan u nizu zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje, a koje je potrebno uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi čijim je člankom 3. utvrđeno, naime određuje se da se riječi “poglavarstvo jedinice lokalne, odnosno područne regionalne samouprave“ zamjenjuju riječima općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan kao i sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu u kojemu se u članku 6. utvrđuje da je gradonačelnik Grada Zagreba izvršno tijelo Grada Zagreba smatramo da Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi s Konačnim prijedlogom zakona jer je primijenjen hitni postupak. Pa iako su samo dva članka predloženih izmjena zaslužuje pozornost iz još jednog razloga na kojega želimo ukazati u ovoj raspravi. Danas naime mijenjamo ili točnije rečeno usklađujemo zakon donijet 1990. godine čije je prvo ime bilo Zakon o fondovima za kulturu, a koji je 1993. godine izmjenama i dopunama preimenovan u Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, a kojim su utvrđene obveze Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, gradova i općina o donošenju programa javnih potreba u kulturi, te osiguravanje proračunskih sredstava za njihovu provedbu. Nadalje, programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti. I tako uvažene kolegice i kolege je od 1990. odnosno 1993. godine sve do danas i to dobro funkcionira na svim razinama, a bit će tako i u buduće. I stoga ne čudi da je Ministarstvo kulture u pregovorima o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju, poglavlje kulture je zatvoreno. Ovo naglašavam u prilog činjenici da Republika Hrvatska ima dobre zakone. Jer usklađenje koje danas provodimo u stavku 4. članka 9a. a a koji je do sada glasio “Program javnih potreba iz stavka prvog, drugog i trećeg ovoga članka donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, općine i grada na prijedlog njegovog poglavarstva zajedno s godišnjim proračunom županije, Grada Zagreba, općine i grada“. Završen citat. Samo se riječi “njegovog poglavarstva“ zamjenjuju riječima “župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika i općinskog načelnika.“ Usvajanjem ovih i ovakvih izmjena stvaraju se preduvjeti i daje se jamstvo da i nakon provedenih neposrednih izbora za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana u svibnju ove godine neće biti nikakvih zapreka u provedbi Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi. Iz svega navedenoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.